hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za europske integracije i Odbor za zaštitu okoliša. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Ante Zvonimir Golem, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Izvolite. **Golem, Ante Zvonimir** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo. Kao što to već biva kako se približavamo u pregovorima članstvu u Europskoj uniji tako će sve veći i veći broj pravnih akata unije trebat biti preuzeti i od strane Republike Hrvatske. Uredbe Europske unije ne preuzimaju se na način da se uvode u domaće zakonodavstvo i domaće akte već se preuzimaju u cijelosti, a domaćim zakonodavstvom osiguravaju se dakle provedba uredbi. To znači domaće zakonodavstvo bi i u ovom slučaju kao i svim drugim slučajevima trebao odrediti koje je to nadležno tijelo za kontrolu provedbe Uredbe o uvozu i izvozu opasnih kemikalija, s kim se sve može surađivati, tko će sve to kontrolirati. Znači tko će vršiti inspekcijski, upravni i ostali nadzor i u slučaju da dođe do prekršaja koje će biti prekršajne odredbe i na koji način će se dakle i kaznenim odredbama demotivirati kršenje zakonskih odredbi i uredbe. Pred vama se nalazi jedna takva uredba. Uredba je Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija. U Europi je ta uredba s obzirom da je ranija uredba koja je regulirala to područje bila predmetom i Europskog suda. Nakon donošenja presude Europskog suda izrađena je nova Uredba br. 689/2008 godine i ovim našim prijedlogom se uredba, dakle kojom se definira da je nadležno tijelo Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, odnosno nadležno tijelo za zdravstvo, da surađuje sa oblasti poljoprivrede, okoliša, prometa, gospodarstva i carine, da će nadležnost biti nad Inspekcijom Inspekcijom upravnog nadzora Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi sanitarne inspekcija, a carinskog nadzora Carinska uprava Ministarstva financija, te su definirane i prekršajne odredbe. Za potrebu je još reći da ovaj zakon i ova uredba stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Predsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, uvaženi Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege Odbor je kao matično radno tijelo raspravljalo o prijedlogu ovog zakona. Nakon što smo saslušali i predstavnika predlagatelja u uvodnom obrazloženju objašnjeno je da su osnovni razlozi za predlaganje izmjene i dopune ovoga zakona usklađenje zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Predložene izmjene i dopune istaknuto je u raspravi koja je uslijedila nužne su radi usklađivanja s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća Europske Unije o izvozu i uvozu opasnih kemikalija iz 2008. godine, te ujedno predstavljaju mehanizam za provedbu ove Uredbe. Kako je zakonom predviđeno kao nadležno tijelo, a to Uredba zahtijeva za provedbu Uredbe i ovoga zakona utvrđuje se Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi koje će pri provedbi surađivati sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za poslove poljoprivrede, prometa, zaštite okoliša, gospodarstva i carinskog nadzora. Utvrđene zadaće nadležnog tijela Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi među ostalim uključuju sudjelovanje s Europskom komisijom i drugim državama članicama u provedbama aktivnosti u skladu sa Uredbom, u prikupljanju, obradi i dostavi podataka o uvozu i izvozu opasnih kemikalija u prethodnoj kalendarskoj godini, sudjelovanje sa drugim državama članicama Europske unije pri obavješćivanju o kemikalijama čija je uvozna uporaba čiji je uvoz i uporaba zabranjena i ograničena, te sudjelovanje u donošenju odluka o uvozu kemikalija u Europsku uniju. Nakon rasprave članovi odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje predloženog zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Želi li još netko od odbora? Ne koliko vidim. Prema tome otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Hvala vam Po definiciji kemikalije jesu tvari i pripravci, a tvari jesu kemijski elementi i njihovi spojevi u prirodnom stanju ili nastali u proizvodnom procesu uključujući i aditive koji su nužni glede njihove stabilnosti, a pripravci su smjese i otopine od više tvari. Dakle, iz same definicije je posve razvidno o koliko širokom području se radi, a kad govorimo o području primjene onda možemo reći da je ono itekako široko i vrlo široko i gotovo je nezamisliv život suvremenog čovjeka bez kemikalija. Ali postoji uvijek i ono ali, prije kratkog vremena na žalost svjedoci evo kod naših susjeda u Mađarskoj kada se dogodila ova nesretna havarija, kada uistinu se vidi koliko to može utjecati štetno na okoliš, a naravno i na zdravlje ljudi. A naša skrb za okoliš mora biti trajna i treba biti, jest trajna i sa ponosom možemo reći da naša zemlja u širem europskom okružju ima relativno dobro očuvan okoliš, a naravno briga za zdravlje je nužna, potrebita. Vidjeli ste koliko i košta i zdravlje je nemjerljivo. Dakle, i tu nema se što posebno reći. Dakle, glede ovih okolnosti svaka zemlja naravno mora provoditi brigu i skrb za svoj okoliš i naravno držati kemikalije pod kontrolom. sve države svijeta su još 1992. kroz prihvaćanje AGENDA-e 21. poglavlje 19. UN konferencije o okolišu i razvoju se obavezala da će ojačati nacionalne sposobnosti za sigurno upravljanje kemikalijama što uključuje naravno odgovarajući zakonski okvir koji će osigurati prikupljanje podataka, uspostavu sigurnosnog upravljanja kemikalijama. U Dubaiu je usvojen 2006. strateški pristup međunarodnom upravljanju kemikalijama kojima se obavezuju države da naprave ocjenu situacije u izradi nacionalne programe sigurnosti upravljanja kemikalijama. Naravno da u Europskoj uniji brizi za okoliš se posvećuje izuzetna pozornost, tu je Agencija za okoliš, Agencija za kemikalije, brojne direktive, pa i ove uredbe koje je spomenuo gospodin državni tajnik ova 304. iz 2003. i sada ova 689. o kojoj ću nešto reći kasnije. Bilo bi nepravedno reći da u našoj zemlji se briga za okoliš ne vodi se i da se nije vodila, pa je tu potrebito spomenuti na ovom mjestu ime doktora Štampara i njegovoj brigi i skrb za javno zdravstvo. Nemjerljivi je doprinos naravno toksikološkoj službi stožera saniteta u Domovinskom ratu koja je tijekom Domovinskog rata odigrala vrlo važnu ulogu organizaciji i pripravnosti odgovora na namjerno korištenje kemikalija ili industrijskih objekata u radne svrhe. 1997. je osnovan Zavod za toksikologiju te se uključio u izradu temeljnog zakonskog okvira, ali zakonski okvir je tu zasigurno vrlo kvalitetan, tu je Zakon o kemikalijama ovaj iz 2003., tu je pravilnik ovaj o provozu iz 2008. opasnih kemikalija, nacionalna strategija kemijske sigurnosti i potvrđivanje Roterdamske konvencije, dakle radi se, koja regulira naravno prethodni informativni pristanak glede trgovine opasnim kemikalijama, sve su to dakle i zakonski okvir i svi su tu momenti koji su naravno doprinijeli, ali eto kako hvala Bogu se pregovori privode kraju Europske unije, pa se očekuje ako Bog da i do kraja godine da će biti zatvoreno poglavlje 27. okoliš. U tom smislu ova uredba iz 2003. koja je, evo kao što smo čuli, pala je na sudu, Europski sud pravde je presudio da ona nije valjana i u tom dijelu je nova uredba donešena 689. 2008. koju ćemo mi sada kao što je rekao državni tajnik dakle u naše zakonodavstvo ne uvesti, nego naše zakonodavstvo će riješiti, a mi ćemo to nadam se zakonski provesti. Tim, dakle tom uredbom, dakle nadležno tijelo za provedbu uredbe 689. ovoga zakona je ministarstvo nadležno za zdravstvo. Pri provedbi ovog zakona ministarstvo surađuje sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za poslove poljoprivrede, zaštite okoliša, prometa, mora, gospodarstva i sanitetskog nadzora, a zadaće nadležnog tijela su sljedeće. Prvo sudjeluje s Europskom Komisijom i drugim državama članicama u provedbi aktivnosti u skladu sa člankom 5. uredbe, provjerava obavijesti o izvozu i dostavlja ih Europskoj Komisiji, prosljeđuje obavijesti o izvozu Europskoj Komisiji, prikuplja, obrađuje i dostavlja Europskoj Komisiji podatke o izvozu i uvozu o prethodnoj kalendarskoj godini, zajedno sa drugim državama članicama, Europskom Komisijom sudjeluje pri obavješćivanju o kemikalijama, čija je uporaba zabranjena ili ograničena, sudjeluje u donošenju odluke o uvozu u Europsku uniju, dostavlja svima na koje se to odnosi odgovore Europske Komisije, provodi postupak izričitog pristanka, dostavlja Europskoj Komisiji podatke o provozu, osigurava podatke o opasnim kemikalijama, zajedno sa Europskom Komisijom osigurava tehničku pomoć, dostavlja Europskoj Komisiji podatke o provedbi uredbe 689. iz 2008. Naravno da je potrebiti nadzor, a nadzor će vršiti inspekcijski, izvršavati će sanitarni inspektori sukladno propisima kojima je uređen djelokrug ovlasti sanitarne inspekcije, te nadzor nad opasnim kemikalijama, razumije se./… obavlja carinska uprava Ministarstva uprava, upravni nadzor obavlja ministarstvo nadležno za zdravstvo. Dakle, isto tako je rečeno da će ovaj zakon stupiti na snagu danom pristupanja u On će zasigurno, uz sve ovo ranije navedeno zasigurno doprinijeti dakle kvalitetnom i sigurnom sustavu i zaštiti okoliša i unapređenju zdravstvenog stanja naroda i stoga će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati isti zakon. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a, HSU-a, uvažena zastupnica Danica Hursa. Izvolite.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 podosta opširnog uvodnog dijela gospodina državnog tajnika čuli smo o čemu je ovdje riječ, pa ću ja u svojoj raspravi podvući samo neke osnovne stvari. Uvoz i izvoz opasnih kemikalija u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini Zakonom o kemikalijama i pravilnikom o uvozu i izvozu opasnih kemikalija. Usklađenje domaćeg zakonodavstva s propisima Europske područje zaštite zdravlja ljudi i zaštite okoliša od štetnih opasnih kemikalija. Ovim se zakonom kao što smo već i čuli utvrđuje nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela, za provedbu uredbe 689/2008. Europskog Parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija. Ovim se zakonom dalje određuje inspekcijski, carinski i upravni nadzor, kao i kaznene odredbe. Htjela bih samo podvući još zaključak Odbora za zaštitu okoliša, po kome se zadužuje Ministarstvo zdravlja i socijalne skrbi, da tekst uredbe spomenute 689. Europskog Parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija prevede na hrvatski jezik i da ga objavi u Narodnim novinama, te taj tekst bude prilog predmetnoga zakona. Eto još jedanputa klub HNS-a, HUS-a podržat će ovaj prijedlog zakona. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Stjepan Kundić. evo ga ja ću biti malo suhoparniji od svojeg kolege, pa ću se samo držati isključivo svoje teme, jer je on praktički elaborirao ovu točku jako dobro. Pa ću krenuti od ovoga, naime u svojoj presudi od 10. siječnja 2006. godine u predmetu pod oznakom C-178/03 Komisija protiv Parlamenta i Vijeća, Europski sud pravde poništio je uredbu prethodnu pod brojem 304/2003 jer se temeljila isključivo na članku 175. stavku 1. Ugovora o osnivanju Europske zajednice i donio odluku da i članak 133. i članak 175. stavak 1. predstavljaju odgovarajuće pravne temelje. Međutim, sud je isto tako donio odluku da učinke te uredbe treba zadržati dok se u razumnom razdoblju ne donese nova uredba koja će se zasnivati na odgovarajućim pravnim temeljima. A to znači i da obveze koje su već ispunjene u skladu s Uredbom br. 304/2003. ne treba ponovno izvršavati. I sad dolazimo, naša rasprava, znači uzimajući u obzir navedenu presudu donesena je Uredba br. 689/2008. Europskog parlamenta i vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija. Naravno, zbog potrebe usklađenja domaćeg zakonodavstva s propisima EU na području zaštite zdravlja ljudi i zaštite okoliša od štetnih i opasnih kemikalija sukladno čl. 161. Poslovnika Hrvatskog sabora predlaže se donošenje Zakona o provedbi Uredbe br. 689/2008. Europskog parlamenta i vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija po hitnom postupku. Istaknut ću sad čl. 3. koji govori, nadležno tijelo za provedbu Uredbe 689/2008. ovoga zakona je ministarstvo nadležno za zdravstvo. Pri provedbi ovog zakona ministarstvo surađuje sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za poslove poljoprivrede, zaštite okoliša, prometa, mora, gospodarstva i carinskog nadzora što je vrlo logično. Moj kolega je govorio i o nadležnostima nadležnog tijela pa ću ja istaknuti još jedanput čl. 4. – pod 1. Sudjeluje s Europskom komisijom i drugim državama članicama u provedbi aktivnosti u skladu s čl. 5. Uredbe. Drugo, provjerava obavijesti o izvozu i dostavlja ih Europskoj komisiji. Nadalje, prosljeđuje obavijesti o izvozu Europskoj komisiji. Četiri, prikuplja, obrađuje i dostavlja Europskoj komisiji podatke o izvozu i uvozu u prethodnoj kalendarskoj godini. Peto, zajedno s drugim državama članicama i Europskom komisijom sudjeluje pri obavještavanju o kemikalijama čija je uporaba zabranjena ili ograničena. Nadalje, sudjeluje u donošenju odluke o uvozu u EU. Zatim, dostavlja svima na koje se to odnosi odgovore Europske komisije. Zatim, provodi postupak izričitog pristanka. Deveto, dostavlja i Europskoj komisiji podatke o provozu. Deseto, osigurava podatke o opasnim kemikalijama. Nadalje, zajedno s Europskom komisijom osigurava tehničku pomoć. I na kraju, dostavlja Europskoj komisiji podatke o provedbi Uredbe 689/2008. Što se tiče nadzora on postoji. Kao prvo inspekcijski nadzor, carinski, upravni nadzor. Što se tiče inspekcijskog nadzora on obavlja sanitarni inspektori sukladno propisima kojima je uređen cjelokupne ovlasti Sanitarne inspekcije te nadzor nad opasnim kemikalijama. Carinski nadzor obavlja Carinska uprava Ministarstva financija. I s tim ću spomenuti čl. 7., uz čl. 7. znači propisuje se nadzor nad izvozom i uvozom opasnih kemikalija te obavljaju carinska tijela u skladu s čl. 17. Uredbe 689/2008. i ovoga zakona pri čemu provjeravaju da li izvoznik prilikom izvoza opasne kemikalije na koju se primjenjuje ova uredba u polje 44. Izvozne deklaracije naveo referentni identifikacijski broj, provjeravaju da li je navedeni referentni identifikacijski broj ispravan, a samim tim i dopuštenost izvoza, provjeravaju u okviru carinskog nadzora da li su opasne kemikalije na koje se primjenjuje Uredba 689/2008. u skladu s podacima koji su navedeni u Izvoznoj deklaraciji i pratećim ispravama. kao zadnje, postoji upravni nadzor – obavlja ministarstvo nadležno za zdravstvo. Ovaj zakon objavit će se na kraju u Narodnim novinama, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske EU. I moram istaknuti da što se tiče državnog proračuna on je znači neće biti nikakvih problema s tim proračunom. Na kraju moram istaći da ću podržati navedeni prijedlog zakona. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Na početku ću reći da ću podržati donošenje ovog prijedloga zakona, ali isto tako se želim osvrnuti na jednu dosta neobičnu činjenicu koja je vezana uz ovaj prijedlog zakona koji ja smatram da ustvari nije ništa drugo nego određena vrsta transponiranja ustvari Uredbe EU, odnosno Europske zajednice u zakonodavstvo RH i opis mehanizama provedbe te uredbe, odnosno neka vrsta čina ratifikacije same ove uredbe. Mislim da je jako neobično da mi sa ovim prijedlogom zakona nismo dobili i tekst same uredbe jer to znači da ustvari raspravljamo o nečemu o čemu ustvari sadržaj ne znamo i nismo sigurni što znači. Činjenica je da je ova uredba obvezujuća za sve zemlje EU pa tako će biti obvezujuća i za RH kada ona uđe u EU, ali mislim da je minimum poštovanja zastupnika i zastupnica ovog da nam se da na uvid tekst uredbe kako bismo bili ustvari informirani o tome što sa ovim prijedlogom zakona potvrđujemo. U tom smislu sam govorila i na Odboru za zaštitu okoliša i zato apeliram ovaj put na nadležno ministarstvo, a to je Ministarstvo zdravstva koje će na kraju krajeva biti i zaduženo za provedbu ove uredbe, ali i Vladu RH da se ovakve situacije ne ponavljaju i da u budućnosti kada će nam ovakve stvari dolaziti na stol da uvijek bude u sklopu samog prijedloga zakona i uredba za koju ja vjerujem da nema ništa sporno čak štoviše da je vrlo dobra i da će doprinijeti uvođenju reda u ovo područje u RH, ali ipak mislim da kao zastupnici i zastupnice moramo imati informaciju znači o tome i što ovim zakonom potvrđujemo. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I još imamo jednu raspravu, a to je uvaženi zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine predsjedniče, štovani gospodine tajniče. Pridružujem se Pridružujem se svojoj kolegici Holy u protestu činjenice da nismo imali prilike vidjeti i engleski tekst ovih uredbi koje transponiramo u naše zakonodavstvo. Opet je ovo jedan od hitnih zakona po hitnom postupku koji je pred nama u proceduri, međutim postavlja se pitanje zašto je hitni postupak potreban kada u u zadnjem stavku članak 9. kaže: "Ovaj zakon stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji". Dakle, radi se o još jednom zakonu sa odgodom djelovanja. Mi smo se izgleda ovdje u Hrvatskom saboru specijalizirali donositi zakone koji stupaju na snagu danom pristupanja RH u punopravno članstvo EU i tog dana će nastati u RH kaos jer više nitko nema uvida koji zakoni će imati kakve učinke toga dana kada svi stupaju na snagu. Koje će to imati reperkusije na gospodarstvo. Posebice je to važno za one zakone koji se odnose na tehničko usklađivanje poglavlje 1- Slobodno kretanje roba itd. Također iako je ovaj zakon samo jedna transpozicija uredbi EU u naše zakonodavstvo ostaje nejasna činjenica recimo u članak 5. koji kaže da inspekcijski nadzor nad provedbom uredbe ovoga zakona će obavljati sanitarni inspektori sukladno propisima kojima je uređen i ovlasti sanitarne inspekcije, te nadzor nad opasnim kemikalijama što je uredu. Međutim kako mi nismo imali prilike prilike uvida u izvornu uredbu EZ ne znamo kako je to uređeno uređeno EU i da li je ovako rješenje sukladno. Primjerice, nedavno smo raspravljali u Saboru i Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti koji je inspekcijski nadzor istina uredio dvostupanjski, ali konačno ipak je konačnu odluku ima Ministarstvo zdravstva i time je ugrožena neovisnost inspekcije u tom segmentu. Da je tome tako svjedoči i ovaj Progress report kojeg smo dobili od EU za razdoblje od 2010. do 2011. koji je zaista vrlo povoljan. Daje RH nadu za pristupanje EU i rješavanje još preostalih problema. Ali činjenica jest da na stranici 40. u osvrtu na poglavlje Energetika vezano uz Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost kolege koji su radili taj izvješće o napretku u ime EK kažu da su inspekcijske funkcije vezano uz djelatnost Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost dodijeljene Ministarstvu zdravstva što dovodi zdravstva što dovodi u pitanje nezavisnost regulatornog tijela za zaštitu od zračenja. Dakle, sve ono što je klub SDP upozoravao tom prilikom tom prilikom mi dakle donosimo zakone nadajući se da EU neće primijetiti kako ti zakoni nisu do kraja harmonizirani sa njihovom pravnom stečevinom odnosno zdravim razumom i pozitivnim propisima, pa eto si dopuštamo ovakve kritike i packe. Ovaj zakon koji sada raspravljamo svakako treba podržati, ali ostaju sve ove dvojbe vezano uz rješenje inspekcijskog nadzora kako se ne bi desilo da opet Kadija tući, Kadija sudi. Ne znam. Možda je ovo dobro rješenja ali je činjenica da nismo imali prilike uvida u način na koji je to riješeno u EU i također ostaje činjenica da mi ovdje po tekućoj vrpci donosimo zakone sa odgodom važenja, a da nitko nije napravio satelitsku bilancu u kakvom su međuodnosu ti zakoni i što će se ustvari desiti kada u jednom trenutku poput neke šok terapije svi oni stupe na snagu. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti završnu riječ? Da. Uvaženi Ante Zvonimir Golem državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Trebao bi reći nekoliko riječi na kraju čisto da neke stvari ne ostanu ne razjašnjene. Kao što sam u uvodnoj riječi rekao to je točno. RH ne raspravlja o uredbi, uredba je obvezujuća za sve članice. RH samo treba svojim zakonom urediti kako će pratiti provedbu uredbe. Što se tiče teksta uredbe slažem se tu sa današnjom raspravom. Trebam samo upozoriti da tu postoji određeni problem koji je više tehničke prirode. Naime, sva pravna stečevina EU to znači uredbe i sve ono što RH preuzima znači što ne implementira u svoje zakonodavstvo nego preuzima, danom pristupanja bit će objavljena na hrvatskom jeziku u službenim stranicama EU. Ono Ono što je stvar, zašto ja kažem da je malo tehnički problem, što je objavljivanje takvog teksta u neslužbenom prijevodu u Narodnim novinama može pravno dovesti do zavrzlame. I ono što mi moramo učiniti, moramo učiniti da to mora biti službeni prijevod. U stilu toga, a u dogovoru nakon zaključka Odbora za zaštitu okoliša mi prihvaćamo Prijedlog zaključka S time da je u dogovoru s predsjednicom odbora jedino što iz teksta zaključka, ja ću ga pročitati da ne bi bilo nejasno. "Zadužuje se Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi da tekst Uredbe EZ broj 689/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija preveden na hrvatski jezik objavi u Narodnim novinama", s time da će se raditi o neslužbenom prijevodu i to treba jasno naglasiti. Ono što bi trebao posebno tu istaknuti, upravo kako ne bi danom pristupanja Hrvatske u EU tim danom odjedanput ogromna količina raznih propisa Europske unije unijela kao sinert kako je ovdje rečeno, upravo zato se i donose ranije ovi zakoni koji zakoni će stupiti na snagu na taj dan kako bi se i kroz kodeks savjetovanja sa zainiteresiranom javnošću i sa neposrednim kontaktima i sa onima na koje se tiče. Znači privredom tko je uvozi i izvozi i svi drugi koji imaju interes ili na neki način žive mogli upoznati što će se to dogoditi danom pristupanja i onda na taj dan bili spremni da ne bi došlo do ovoga što se ovdje navodi. Smatramo da kad bi veliku količinu propisa tada donijeli na taj dan da bi tek onda nastupio kaos i ne bi nitko znao tko bi šta radio. I stoga će ovo je jedna u nizu uredbi i bit će još uredbi koje će biti pred vama, a u tom dijelu slažem se da uz svaku takvu uredbu se zastupnicima dostavi i originalni tekst uredbe. Ministarstvo ne može ulaziti u službene prijevode, to je stvar institucija koje već pripremaju da se cijela ta pravna stečevina na službenom jeziku Europske unije koji će biti hrvatski jezik danom ulaska u Europsku uniju, da to bude objavljeno u službenom glasilu. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.